Konačni prijedlog Zakona o financijskom osiguranju, hitni postupak - prvo i drugo čitanje P.Z.E. br. 706 Predlagatelj je Vlada. Hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Molim zastupnik Pero Kovačević. Poštovani gospodine predsjedniče! Imam jedan prijedlog i zahtjev kluba Hrvatske stranke prava, a odnosi se na aferu Mesić-Zagorec. Naime, postoje i pravni i drugi prijepori o ulozi Ureda Predsjednika odnosno Predsjednika Mesića vezano za ovu aferu. I stoga tražim da se pribavi očitovanje Glavnog državnog odvjetnika odnosno izvješće i Vlade Republike Hrvatske o ulozi Saše Perkovića, savjetnika Predsjednika Mesića Mesića vezano za ovu aferu. Čiji je on bio ovlaštenik? Da li je bio Predsjednika Države ili Glavnog državnog odvjetnika? U čije ime je nudio, ako su točne informacije koje su u medijima, da se Zagorcu nudi status pokajnika odnosno odustanka od tjeralice? I je li, ako je bio ovlaštenik Predsjednika Države, da li je to u skladu sa Ustavnom ulogom i zadaćom odnosno Ustavnim ovlastima Predsjednika Države i zakonskim ovlastima? Jer koliko znamo to su ovlasti Glavnog državnog odvjetnika. To je bitno pitanje, da se riješe ti prijepori i dvojbe u javnosti. I zbog toga znači da se Hrvatskom saboru dostavi takvo izvješće poglavito vezano jel' će Glavni državni odvjetnik prema dnevnom redu podnijeti i izvješće. Znači institucije moraju funkcionirati, postoji trodioba vlasti. Ukoliko su ove informacije točne, onda je to miješanje Ureda Predsjednika odnosno samoga Predsjednika u pravosuđe što zakonski i Ustavno nije dopušteno. Evo toliko. Hvala. Prava i dužnosti Predsjednika Republike utvrđeni su Ustavom Republike Hrvatske, a Ustavom je utvrđen i odnos između Predsjednika Republike i Hrvatskoga sabora sabora kao zakonodavnog i predstavničkog tijela. Prema tome, utvrđeni su relacije i odnosi koji su s Državnog odvjetništva, pravosuđa, neovisnih pravosudnih tijela kao Državnih odvjetništva. A na medijske spekulacije i nagađanja žutoga lešinarskog tiska ja se ne kanim osvrtati. Državni tajnik Ministarstva financija Ante Žigman. Izvolite! Hvala lijepa gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Vlada Republike Hrvatske predlaže Zakon o financijskom osiguranju s konačnim prijedlogom zakona. Ovo je jedan od novih zakona koji se nalaze u našem financijskom sustavu. Njegova svrha i cilj je u jednom dijelu dakle implementirati u pravni poredak Republike Hrvatske direktive europskog Parlamenta i vijeća i naravno riješiti i omogućiti bolje poslovanje na financijskom tržištu u smislu korištenja financijskog osiguranja. Naime, cilj zakona je prije svega uređenje posebnih pravila za osiguranje financijskih obveza financijskim instrumentima ili novčanim sredstvima koja sklapaju subjekti financijskog tržišta. Kao što znamo na financijskom, financijsko tržište je jedno od vrlo kompleksnih, osjetljivih područja u kojima je vrlo važno svaki segment što je god moguće više detaljno razraditi kako bi se postigla što veća stabilnost i sigurnost svakog sudionika na financijskom tržištu. Naime, zakonom se uklanjaju formalne zapreke za obavljanje poslova u vezi financijskog osiguranja odnosno osiguranja financijskih obveza financijskim instrumentima. Povećava se pravna sigurnost, smanjuje se kreditni rizik, olakšavanje prekograničnih transakcija, jačanje tržišta kapitala i financijskog sustava u cjelini. Ono što je također vrlo važno za financijsko tržište je da bude što transparentnije i da na njemu bude što lakše obavljanje transakcija. Stoga se zakonom omogućuje jednostavnije i brže obavljanje financijskih transakcija, lakši pristup poduzetnika financijskim sredstvima te uređenje njihovih prava i obveza. Ovim se zakonom u poslovima financijskog osiguranja isključuju iz primjene pojedine odredbe Stečajnog zakona u smislu da oni svi instrumenti financijskog osiguranja koji su dani i koji se nalaze u određenoj firmi koje ulaze u stečaj ne ulaze u stečajnu masu nego je prvo potrebno tim financijskim instrumentima i instrumentima financijskog osiguranja namiriti onoga kome su ti financijski instrumenti dani. Dakle, dužnik je dužan po tom financijskom osiguranju ono što mi u žargonu kažemo prema financijskom kolateralu dakle da se ti kolaterali ispune. A tek nakon toga ulazi se u stečaj, ono što se ne obavi u toj transakciji. Naime, na taj način smo one koji daju dakle financijsko osiguranje odnosno oni koji primaju financijsko osiguranje dali im pravnu sigurnost da kada, da budu sigurni ako su dali kredit, ako su dali određena financijska sredstva za koji su primili instrument osiguranja, da će oni po tom instrumentu osiguranja i dobiti ta sredstva i da neće ovisiti o postupku, dugotrajnom postupku stečaja jer se uglavnom radi o financijskim institucijama koje se u tom procesu nalaze. Zakonom se uređuje i postupak i institut posebnog založnog prava kojeg Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ne propisuje iz razloga kako bi primatelji instrumenata osiguranja, to su najčešće banke pod takvim založnim pravom mogao koristiti i raspolagati instrumentima osiguranja za vrijeme trajanja osiguranja, jasno uz obvezu da ih po isteku trajanja osiguranja vrati davatelju osiguranja. Naime, ovim zakonom isto tako i štitimo one koji daju instrument osiguranja. Dakle ako je neki građanin založio hipoteku, ako je dao dakle određena osiguranja za kredit koji je primio, da je siguran da u trenutku kada istekne kredit, kada istekne dakle kad on ispuni svoju obvezu, kad plati svoj dug prema financijskoj instituciji odnosno banci, da će nakon toga biti njegov instrument osiguranja dakle hipoteka ili nešto drugo oslobođeno od toga tereta i da će u tom smislu biti siguran da nakon toga mu je instrument osiguranja vraćen. Odredbama ovog zakona ispunjava se obveza iz Ugovora o financijskom osiguranju neovisno od otvaranja stečajnog ili pokretanja likvidacijskog postupka. Također se utvrđuje valjanost Sporazuma o financijskom osiguranju glede trenutka sklapanja ili stupanja na snagu ili trenutka isporuke odnosno stjecanja instrumenata osiguranja. Zakonom se propisuju i subjekti primjene. Subjekti primjene su države članice, Narodna banka, središnje banke država članica, međunarodne financijske institucije, sve domaće financijske institucije, kreditne institucije, investicijska društva, društva za osiguranje. Korisnici, dakle subjekti primjene su i mirovinski fondovi, tijela koja obavljaju poslove obveznih zdravstvenih odnosno obveznih mirovinskih osiguranja, fizičke osobe kada sudjeluju u poslovima s navedenim subjektima financijskog tržišta itd. Ono što je važno napomenuti dakle da zakon je vrlo kratak, predlaže se stupanje na snagu od 1. siječnja 2008. godine. Njime se napominjem još jednom povećava sigurnost financijskog tržišta, povećava transparentnost poslovanja, omogućuje dakle brže i kvalitetnije poslovanje i u tom smislu budući da je ovo zakon kojim se implementira dio pravne stečevine predlažemo dakle da se zakon donese po hitnom postupku. Hvala vam lijepo.

Hrvatske demokratske zajednice određenih zakonskih rješenja koja su na snazi u zemljama Europske unije i time u svakom slučaju Hrvatska dobija pravnu regulativu koju do sada nije imala i uvodi standarde koji vrijede u Europskoj uniji. Kao što je poznato razvijeni su kod nas sustavi založnog prava na pokretninama i nekretninama. To su ona prava gdje vjerovnici štite i osiguravaju izvršenje svojih tražbina na nekretninama ili na pokretninama. To znači da ukoliko dođe do neispunjenja određene obveze vjerovnik ima pravo namiriti se iz založene ili založene nekretnine, bilo putem suda, bilo putem javnog bilježnika. Postoji također i institut fiducijarnog vlasništva, to je prijenos vlasništva na nekretnini prijenos vlasništva na nekretnini radi osiguranja tražbine. I ti sustavi su kod nas već prilično uhodani i ti sustavi su prilično regulirani i Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakonom o ovrsi to je nešto što se izuzetno koristi. Međutim, ovo otvara nove mogućnosti, ovo u svakom slučaju obogaćuje naš pravni sustav jer ovime se uređuju pravila za osiguranje financijskih obveza financijskim instrumentima ili novčanim sredstvima. Dakle, nakon donošenja ovog zakona na financijskom tržištu imat ćemo nove institute gdje će se financijske tražbine moći osiguravati financijskim instrumentima a ti instrumenti osiguranja su financijski instrumenti ili novčana sredstva. Zakon je prilično ali vrlo je čini mi se jasan i vrlo su korektno definirani svi instituti. Tako imamo u članku 2. točno definirane pojmove financijsko osiguranje prijenos odnosno zasnivanje posebne vrste založnog prava na financijskim instrumentima ili novčanim sredstvima radi osiguranja financijskih obveza. Također u istom članku imamo točno definirano što su to financijski instrumenti, dionice, dakle ili njima odgovarajući vrijednosni papiri, obveznice, dužnički vrijednosni papiri kojima se trguje na tržištu vrijednosnih papira, udjeli u društvima za zajedničko ulaganje u prenosive vrijednosne papire, instrumenti novčanog tržišta, drugi nematerijalizirani vrijednosni papiri kojima se trguje na tržištu vrijednosnih papira i koji daju pravo na stjecanje dionica. Mjenice i čekovi se ne smatraju financijskim instrumentima. Također, u zakonu imamo definirano i koji su to subjekti na koje se primjenjuje ovaj zakon. Krug tih subjekata je prilično širok, to su kreditne institucije, investicijska društva, društva za osiguranje ali znači i svi ostali subjekti stranke ugovora o financijskom osiguranju mogu biti i drugi subjekti i fizičke osobe ali samo ako sklapaju ugovor o financijskom osiguranju sa subjektima navedenim u ovom zakonu. Također definirano je u kojem obliku ugovor mora biti sastavljen o financijskom osiguranju. On nije tako da kažem previše formalan, ne traži se, nije zakon točno propisao koje sve sastojke on mora imati. Bitno je da postoji pisani dokaz o zasnivanju takvog ugovora. Također, zakon posebno razrađuje osiguranje za financijskog osiguranja zasnivanjem posebnog založnog prava i osiguranje prijenosom instrumenta osiguranja. Dakle, poznatu jednu razliku gdje se gdje se korisnik tog financijskog osiguranja može koristiti i raspolagati tim sredstvima financijskog osiguranja za vrijeme osiguranja njegove tražbine. I drugo, također poznaje onu drugu instituciju založnog prava na financijskim sredstvima gdje nema mogućnost korištenja raspolaganja nego tek tada kada dospije njegovo potraživanje a ono nije ispunjeno. državni tajnik je već objasnio zapravo sve ostale bitne stručne detalje zakone. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovog zakona i smatramo da je ovo jedan značajan doprinos regulaciji ovakvih pitanja na našem financijskom tržištu i u cijeloj našoj pravnoj regulativi. Ovime ćemo definitivno regulirati nekakva pitanja koja su danas neregulirana i znači popunit ćemo one pravne praznine koje u pravnom sustavu imamo i to na temeljima rješenja koja vrijede u zemljama Europske unije. Hvala. Za klub SDP-a poštovani zastupnik potpredsjednik doma Mato Arlović. Izvolite.

iznijeti nekoliko primjedbi koje mogu imati po nama utemeljenje i ustavno-pravnoj osporivosti ovoga zakona. No, prije toga dopustite nekoliko stvari koje bi bilo interesantno isto tako reći. Nije primjeren oblik rada ili donošenja zakona po kojem bi se radi provedbe direktive, nekih od direktiva, bilo koje Europske unije donosio zakon po kojem se temeljni zakoni koje donosi ovaj Parlament stavljaju izvan snage u odnosu na predmet koji regulira taj zakon. Naime ovaj Zakon o financijskom osiguranju uvodi novo založno pravo i praktički u tu domenu u cijelosti izvan snage stavlja naš Zakon o vlasništvu i stvarnim pravima. Drugo na što bi htjeli naznačiti jeste da financijskim poslovnim subjektima, a to su i poslovne banke pa makar one bile i europske, norveške ili bilo koje druge, afričke, američke kada ulažu kapital ovaj zakon uskraćuje njihovo pravo na procjenu rizika poslovanja vezano za ulaganje kapitala, malo sam ciničan, jer ih oslobađa potpune odgovornosti za rizik ulaganja s obzirom da se na njih stečajni zakon, na te poslove stečajni zakon u cijelosti ne može primjenjivati. Postavlja se zapravo pitanje da li je to ovim zakonom moguće učiniti? Treće, u ime Kluba htjeli bi naznačiti činjenicu pa i osporiti a koja proizlazi iz obrazloženja Prijedloga zakona koje se poziva na poglavlje 3.9 financijske

Naime prvo bih htio naznačiti u tom kontekstu da je ova direktiva i sporazumi o razumijevanju vezano za bankarski dio vezana ipak uz nešto drugačiji problem i trebalo je donijeti kako je to u okviru projekta raspravljano u sklopu Narodne banke sa međunarodnim elementima i subjektima i naravno našim, posebni Zakon o kreditnim institucijama kojim se provodi direktiva Vijeća Europe. Zakon o kreditnim institucijama bi morao onda obuhvatiti sve kreditore i sve one koji uzimaju kredit i ne bi mogao ići ovako ciljano, a htio bih podsjetiti da se ovaj ugovor o osiguranju prije svega odnosi na osobe javnog prava sukladno članku 3. stavku 1. točka 2. koji kaže sljedeće, a to su, citiram: središnje banke država članice Europske unije, Europska središnja banka, Međunarodni humanitarni fond, Europska investicijska banka, Banka za međunarodna promatranja, Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Međunarodna financijska korporacija, Interamerička banka za razvoj, … /Govornik se ne razumije./ … banka za razvoj, Afrička banka za razvoj, Vijeće Europskog fonda za preraspodjelu, Nordijska investicijska banka, Karipska banka za razvoj, Europska banka za obnovu i razvoj, Europski investicijski fond te Interamerička investicijska korporacija. I naravno u stavku 2. se onda kaže istog tog članka 3. da u Republici Hrvatskoj subjektima iz stavka 1. ovog članka se smatraju Republika Hrvatska, njeni fondovi i banke.

nego kao nositelj poslovne sposobnosti. Kad se pojavljuje kao pravni vlasnik na sredstvima koje ulaže sa drugim subjektima može imati posebni položaj u odnosu na sve druge subjekte s obzirom na naš Ustav. A onda naravno poglavito u odnosu na to i ove sve banke koje sam malo prije pomenuo. Mi bi htjeli podsjetiti da u Ustavu Republike Hrvatske izrijekom stoji, članak 49.: "Poduzetnička i tržišna sloboda su temelj gospodarskog ustroja Republike Hrvatske. Država osigurava svim poduzetnicima dakle i državi kada je u poduzetničkoj funkciji jednaki pravni položaj na tržištu. Zabranjena zloupotreba monopolskog položaja i tako dalje. Stavak 3. Država potiče gospodarski napredak i socijalno blagostanje građana i brine se za gospodarski razvitak svih svojih … /Govornik se ne razumije./ … i prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu se umanjiti." Isto tako u članku 50. je propisano sljedeće: "Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo uz naknadu tržišne vrijednosti. Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa Republike Hrvatske, prirode ljudskog okoliša i zdravlja ljudi." I gle čuda, umjesto zaštite interesa Republike Hrvatske, zaštite prirode, zaštite ljudskog okoliša i zdravlja ljudi mi donosimo zakon kojim trebamo zaštititi sva strana ulaganja kod nas i koja imaju apsolutnu zaštićenost. Zapravo su zaštićeni kako se to u našem narodu kaže ko lički medvjedi jer se domaće zakonodavstvo na njih ne primjenjuju unatoč odredbi da će se zapravo zakoni primjenjivati na ove ugovore ako dođe do spora, proceduri kod nas. Naravno i zašto? Zato što oni temeljni zakoni koji uređuju ta područja se neće primjenjivati jer se isključivo … /Govornik se ne razumije./ … zakon i sad se postavlja pitanje a kojim pravom Zakonom o financijskim ugovorima isključiti Zakon o vlasništvu? Pa šta je financijski ugovor? Pa to je predmet Zakona o obveznim odnosima. I tako dalje i tako dalje da o tome posebice, posebice ne govorimo. Ovo zapravo pokazuje jednu posebni segment ako smijemo tako reći podaničke svijesti ili podređenog položaja u odnosu na ove subjekte koji se hoće ostvariti. Posebni položaj i posebni zaštićeni položaj. Ili ako hoćete još preciznije to se može u odnosu na neslobodne, ali ne može u odnosu na suverene. Ako suvereni to rade onda zapravo prihvaćaju da su subjekt drugog ili trećeg reda. Pitanje bi bilo vrlo interesantno promotriti s aspekta da li ove banke imaju takav položaj primjerice u pojedinim zemljama u odnosu na kompanije koje one također financiraju putem njihovih poslovnih banaka, sjedišta tih kompanija. Jer je činjenica da se ovdje, kažem ponovo stavkom 2. članka 3. kaže da su to onda hrvatska, Republika Hrvatska kao što sam rekao, Hrvatska narodna banka za obnovu i razvoj, banke i stambene štedionice, društvo za osiguranje investicijskih i mirovinski fondovi, društvo za upravljanje tim fondovima, brokerska društva, središnja depozitarna agencija i tako Dakle za sve njih kada se primjenjuje ovaj ugovor o osiguranju, financijskom osiguranju neće se primjenjivati odredbe Zakona o vlasništvu, Zakona o stečaju u slučaju kraha pojedinih poduzeća i pojedinih pa i financijskih i pravnih ustanova koje se također se taj dio odnosi. Peto, šta je predmet Ugovora o financijskom osiguranju? Sad se lijepo kaže: “Financijski instrumenti jesu dionice, njima odgovarajući vrijednosni papiri, obveznice, ostali dužnički, vrijednosni papiri itd. da dalje ne nabrajam.“ Naravno, ovaj zakon o prijelaznim i završnim odredbama kaže primjenjuje se od dana stupanja na snagu, hvala Bogu da je tako. Ali je činjenica da veliki broj naših poduzeća, naših banaka raspolaže ogromnim dijelovima fondom dionica i udjela iz pretvorbe i privatizacije naših poduzeća. I to poduzeća koja su iznimno značajna u Republici Hrvatskoj i koji sutra pozivom na tu činjenicu mogu sklapati ugovore o financijskom osiguranju sa međunarodnim subjektima u kojem će kao instrument osiguranja tih financijskih ugovora biti udjeli i dionice tih poduzeća koji su u vlasništvu ili pologu tih banaka. Gospodo, ako se to dogodi mi sa onom revizijom i rezultatima revizije o nezakonitoj pretvorbi i privatizaciji nakon toga i pokušaju povrata to u fond Republike Hrvatske dolazimo u šah-mat poziciju, jer praktički nećemo ništa bez obzira hoćemo provoditi ovakav ili onakav kazneni ili stečajni postupak moći realizirati iz jednostavnog razloga jer se na te ugovore o financijskom osiguranju neće moći primjenjivati Stečajni zakon, neće se moći primjenjivati Zakon o vlasništvu itd. Šesto. Šta je pravo koje proizlazi iz Ugovora o financijskom osiguranju vezano za novo založno pravo. To je pravo korištenja i pravo raspolaganja. A šta vam onda ostaje od vlasništva recimo na dionicama, vrijednosnim papirima, udjelima itd. To vam je u Rimskom pravu se zvalo “nudum ius“ ili ostaje vam golo pravo, jer zapravo sadržinu prava ima drugi. Prema tome, u ovakvoj situaciji mi prvo tražimo da se skine hitni postupak sa ovog prijedloga zakona, da se rasprava o ovom prijedlogu zakona provede u prvom čitanju, da nakon provedene rasprave u prvom čitanju do drugog čitanja još jedan puta sagledamo ovu situaciju u kojoj se nalazimo i da pokušamo doći prvo do nekih rezultata. a) da se zakon prije njegovog donošenja uskladi sa Ustavom. b) da uz poštivanje ino interesa za koje mi jesmo se osigura i poštivanje interesa Republike Hrvatske i njenih gospodarskih subjekata i da ih se stavi u ravnopravnu poziciju. c) da se banke kao poslovni subjekti stave u iste ravnopravne odnose sa svim ostalim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj ne samo sa aspekta poslovanja, nego i s aspekta snošenja rizika o poslovanju kako domaće tako i strane, a isto tako i druge financijske organizacije počevši od fondova preko stambenih zadruga itd. c) Nemamo ništa protiv da se uvede novo založno pravo u Republici Hrvatskoj, ali ne Zakonom o financijskim ugovorima. Ako to je potrebno neka se otvori rasprava o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i stvarnim pravima. Nakon takve jedne izmjene neka se urede ova pitanja i da onda tek možemo donositi Konačni prijedlog zakona u drugom čitanju. U takvoj situaciji je sasvim jasno da se mora otvoriti rasprava ne u tome da li se generalno isključuje Zakon o stečaju u ovakvim poslovima, nego da li se zapravo i u kojim slučajevima neće primjenjivati Zakon o stečaju. Jedno je to ako dobijete od ne znam Međunarodne banke za obnovu i razvoj kredit koji ulažete kao javna ustanova, kao nositelj javnih ovlaštenja. A drugo je to ako je to poslovni dio subjekta i posebni potez koji se može javljati primjerice sa nekim od međunarodnih ili domaćih fondova. U takvoj situaciji podjela rizika mora biti. d) Mora se zakonom osigurati jednaki položaj i zato mi smatramo da nije dobro donositi Zakon o financijskim, Ugovorima o financijskom osiguranju, nego treba sukladno ovom materijalu kako u njemu piše i kako smo se obvezali donijeti Zakon o kreditnim institucijama kojim se treba urediti kreditni odnosi, a ne ugovori o financijskom osiguranju. Kreditni odnosi su nešto drugo. Ugovor o financijskom osiguranju je samo jedan od segmenata ostvarivanja kreditnih odnosa i u takvoj situaciji je sasvim jasno da ovakvo rješenje koje smo dobili kao ponudu ne bi bilo prihvatljivo da se uredi odmah i to po hitnom postupku. Zbog svih tih razloga, ponavljam, mi kao klub zastupnika predlažemo, a i molimo predlagatelja da prihvati da ovaj zakon ide u prvo čitanje, da se ova ozbiljna pitanja, ozbiljna pitanja i da u drugom čitanju donesemo zakon koji će biti u interesu kako našeg gospodarstva tako s jedne strane, tako da bude usuglašen sa pravnom stečevinom Europske unije. I ono što je osobito važno, ne da bude kočnica, nego da bude novi instrument razvoja poslovnih, kreditnih, inih odnosa između nas, naših financijskih institucija i naravno europskih i svjetskih institucija. I posljednju stvar, znate bez obzira što mi učinili, ako ne prihvatimo ovo, ako bi se ovakav zakon izneo, ja sam samo ne ulazeći u dubinu argumentacije oko pojedinih pitanja jer to je nemoguće u 15 minuta naznačio neka ustavno-pravna pitanja koja su dvojbena sasvim sigurno će ovo završiti na Ustavnom sudu ako bi ovako ostalo kako je sada donešeno, Ne smijemo ponovo zaboraviti na činjenicu da se Zakonom o financijskim ugovorima financijskom osiguranju isključuju temeljni zakoni koje ova država donosi, koji uređuju posebne građansko-pravne odnose kao što je Zakon o vlasništvu i stvarnim pravima ili privredne, odnosno gospodarske odnose kao što je Zakon o stečaju. Zbog svih tih stvari tražimo kažem da se skine hitni postupak i da o ovom zakonu raspravimo u dva čitanja i da taj zakon dođe u drugo čitanje na sjednicu, na prvo zasjedanje, jesensko zasjedanje na jesen, jer je nemoguće to u pet, šest dana popraviti da bi bilo ovakvo kakvo je, a poglavito da bi bilo u skladu sa Nacionalnim programom za pristupanje Europskoj uniji 2007. godine vezano za Zakon o kreditnim institucijama, a ne Zakon o financijskom osiguranju. Hvala lijepa. Hvala. Klub HSP-a poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, predstavnici Vlade, klub Hrvatske stranke prava ne može podržati Prijedlog zakona o financijskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona i također tražimo danas obavimo prvo čitanje jer ukoliko bi mi donijeli na ovoj sjednici Zakon o financijskom osiguranju u tekstu koji nam je ponuđen, to znači sljedeće nepovoljno za Hrvatsku, znači pada i ta zadnja minimalna crta zaštite financijskog suvereniteta Hrvatske. Upućuje se poruka ne ne da neće biti revizije, pretvorbe i privatizacije banaka koje su date strancima nego da će oni biti zaštićeni od bilo kakve nove odnosno revizije pretvorbe i privatizacije. Podsjetimo se da smo za saniranje banaka uložili 15 milijardi eura, nakon toga te banke su prodane za milijardu eura, danas te banke vrijede 40 milijardi eura. Sama ta činjenica već dovoljno govori o tome kako i na koji način je obavljena privatizacija, privatizacija, odnosno prvo pretvorba pa privatizacija banaka. Tko bi od vas da ima 15 tisuća kuna uložio u neki projekat tih 15 tisuća kuna pa na kraju to prodao za tisuću kuna. To normalan čovjek sigurno ne može. Prema tome ukoliko želimo uputiti dobru poruku hrvatskoj javnosti da pitanje pretvorbe i privatizacije banaka nije riješeno pitanje, da će državna revizija imati ovlast i taj dio utvrditi i da će se u tome dijelu kao i u drugim dijelovima koje je Državna revizija utvrdila utvrdila vezano za reviziju pretvorbe i privatizacije gdje je utvrdila nezakonitosti i nepravilnosti da nezakonito stečeno ne može postati zakonito onda ne možemo donijeti zakon u ovome obliku jer ako bi ga donijeli on samo ide, opet je to podilaženje stranim bankarsko-novčarskim institucijama, s tim da se za njih znači uvode druga pravila u odnosu na domaće domaće subjekte i ovo je stvarno nečuveno da će se s ovim zakonom da bi se derogiralo i Stečajni zakon i da bi se derogirao i Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Kud vodi ovakovo postupanje, kud vodi ovakovo podilaženje, imamo li mi nacionalnog dostojanstva, imamo li mi snage kazati da ne možemo dati sve budzašto da strane bankarsko-novčarske institucije harače Hrvatskom i da u biti uvijek su zaštićeni da njihov kapital kao takav, a to je u biti kapital ako ćemo biti realni, hrvatskih građana jer su dobili kažem za milijardu eura smo dobili od prodaje poslovnih banaka, one danas vrijede 40 milijardi eura i još 100 ako uzmemo da i one devizne pričuve Hrvatske koje iznose negdje preko 30 milijardi eura da se one isto nalaze u stranim bankama i da te strane banke taj naš novac plasiraju hrvatskim građanima i zarađuju na kamatama, evo to je dokaz kakva se vodi monetarna politika u Hrvatskoj i kome se u biti podilazi. Prema tome nema teorije da možemo podržati ovakav zakonski tekst i predlažemo ili da povučete ovakav zakonski tekst a ne da ga pravdate da je to P.Z.E. usklađivanje sa pravnim stečevinama koja bi druga država prihvatila ovakav dio da dovede svoje građane, da dovede svoje financijske institucije na razinu da nemamo više nikakvog financijskog suvereniteta i ono malo što imamo sada bi ovim do kraja izgubili. izgubili. Znači donošenje ovoga zakona bilo bi pogubno za budućnost i u smislu odgovora na reviziju pretvorbe i privatizacije banaka i svih nezakonitosti koje su u tome dijelu Prema tome ili povucite ovaj zakon ili se dogovorimo da ide u drugo čitanje, ali moramo zaštititi interese hrvatskih građana, naše monetarne interese i ne možemo određivati dvostruka pravila, jedno za hrvatske građane a drugo za strance, s tim da su stranci opet u povlaštenom položaju. Hvala. Toliko. Hvala. Pojedinačna rasprava. Poštovana zastupnica Vesna Škare Ožbolt. Nema je. Gubi pravo na riječ. Poštovani zastupnik Mato Crkvenac. Izvolite. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, kolege iz Ministarstva financija. Nedvojbeno je da ovaj zakon zavređuje da se o njemu još razgovara. On je svakako važan, odnosi se na važnu materiju, ali i pokreće neka važna pitanja o kojima je već ovdje bilo riječi. Ja to neću ponavljati, ali bih svakako naglasio sljedeće. Ovakav zakon točno je, ne postoji ili postoje neka tek djelomična rješenja u nas, niti je do sada uspješno regulirana materija kojom se bavi ovaj zakon. Istodobno mi smo stalno imali probleme te vrste i nismo ih uspijevali rješavati. Bilo je raznih pokušaja u vezi sa financijskim osiguranjem, no oni nisu bili dovoljno uspješni. S tog stajališta može se reći da ova direktiva i ovaj zakon zapravo idu prema problemu koji objektivno postoji i kojeg treba riješiti u Hrvatskoj. No, ovdje kao što vidimo naglašavamo da u prvi plan ipak stavimo financijsku dakle sigurnost, tehničke instrumente koji se na to odnose itd. a da se pravna i u cjelini rješenja kojima bi se to efikasno učinilo ne sukobe sa hrvatskim zakonima, hrvatskim bazičnim zakonima koji se odnose i na ta, ali i na druga važna pitanja. koliko vidimo to je osnovna intencija u pravcu koje bi trebalo u daljnjem radu u vezi s ovim zakonom tražiti rješenja. Inače je nedvojbeno da bi ovakav zakon i ovakvo europsko rješenje koje se dakle odnosi na financijsko osiguranje pridonijelo pravnoj sigurnosti i smanjenju kreditnog rizika. Ja bih svakako dodao i druga dva cilja koja su vrlo važna u vezi s ovim zakonom, a odnose se na olakšavanje prekograničnih transakcija i jačanje tržišta kapitala, ali naravno uvijek pod kriterijem da se time naglašeno vodi računa i o vlastitim interesima. Kada to kažem osobito bih još dvoje napomenuo. Taj vlastiti interes u nas prije svega je dakle izvoz, podrška izvoznim aktivnostima pa onda i olakšavanje prekograničnih transakcija koje ovdje može biti aktualno, ima težinu. Naime, sve što naprosto u nas regulira osnove gospodarskog i financijskog života u većoj mjeri pogoduje uvozu nego što podržavamo izvoz. Izvoz nam dobro puni državni proračun, u trgovinama možete naći naravno luk iz Kine, mahune iz Kanade itd. i nema 2, 3% proizvoda naših i svaki zakon mora poći od kriterija da između ostalog jača našu poziciju na našem tržištu, ali i poziciju naših subjekata na vanjskom tržištu. U ovoj globalizaciji koju Hrvatska ne može zaustaviti nedvojbeno će stradati osobito i osobito oni koji tehnološki izvozno su manje sposobni i svaki zakon mora proći rešeto koji mi donosimo tih naših interesa. Drugo što mislim da valja naglasiti to je da doista problem vjerovnika u nas postoji, da se u nas tradicionalno zapravo više bavi dužnicima i skrbi o njima nego o vjerovnicima i onima koji su nešto stvorili i nekom drugom prenijeli i da stoga treba podržati namjeru da se pronađu dalja rješenja koja će pridonijeti financijskoj pravnoj i svakoj drugoj sigurnosti na kojem na kojem tragu je direktiva Europske unije na kojoj se temelji i ovaj Zakon, ali da pritom mi imamo konstantno problem primjene propisa koji se donosi. Čak i onda kad nema dvojbe da je propis sasvim na mjestu, u primjeni koja se ostvaruje u nas dolazi do problema koji se na kraju okrenu protiv interesa zbog kojih je zakon donijet. Stoga podržao bih da se dalje o ovome ozbiljno razgovara i ide u ozbiljnu daljnju dogradnju. Hvala. Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Ante Žigman. Izvolite. **Žigman, Ante** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Evo ja se, moram priznati da sam jednim dijelom iznenađen ovako intenzivnom raspravom i izuzetno mi je drago zapravo da ovakvim financijskim zakonom i mi imamo ovako intenzivnu raspravu. Prvo, vezano za pretvorbu i privatizaciju banaka. Ovaj Zakon apsolutno nema nikakve veze sa time. Ovdje lijepo piše u članku 13. odredbe ovog Zakona ne primjenjuju se na odnose koji su nastali prije stupanja na snagu ovog Zakona. Dakle, o tome apsolutno nema nikakve riječi da bi ovaj Zakon takvo nešto mijenjao ili prejudicirao bilo kakve promjene promjene vezano za pretvorbu i privatizaciju. Druga stvar, vezano za uvaženog zastupnika Arlovića kada je govorio o Zakonu o kreditnim institucijama isto tako je nacionalnim programom utvrđeno da će Zakon o kreditnim institucijama, odnosno u pripremi je dakle nacionalni program donošenja zakona za iduću godinu biti dakle Zakon o kreditnim institucijama iduće godine napravljen. On je u završnoj fazi izrade u Hrvatskoj narodnoj banci zajedno sa Ministarstvom financija i ostalim institucijama i naravno da će njime biti ispunjen onaj dio sporazuma o kojem je uvaženi zastupnik Arlović govorio. Ali čini mi se da je zastupnik zaboravio na jednu važnu stvar koja se ovim Zakonom želi urediti, a to je stabilnost financijskog sustava. Stabilnost financijskog sustava kojeg želimo imati u potpunosti stabilnim, želimo dakle da financijski sustav koji znamo da je izuzetno važan i za osiguravanje gospodarskog rasta i za normalan rad svih naših poduzetnika ovdje izuzetno važan i naravno u tom smislu financijske institucije se najčešće pojavljuju kao vjerovnici i u tom smislu ih je potrebno zaštititi. Ono što je i rečeno, dakle ovakvo područje nije do sada uređeno, uređeno je parcijalno i na taj način, dakle donošenjem ovog Zakona želimo u potpunosti urediti ovo područje i siguran sam, dakle budući da zakon izravno implementira pravnu stečevinu da zakon u tom smislu ne stavlja nikoga u neravnopravan položaj, nego osigurava sigurnost i stabilnost financijskog sustava. Kada govorimo dakle o tome da se određeni drugi zakoni stavljaju u drugačiji položaj znamo i dakle da financijski sustav ima niz zakona kojim se posebno uređuje financijski sustav u Republici Hrvatskoj, od Zakona o bankama, budućeg Zakona o kreditnim institucijama, do Zakona o mirovinskim fondovima, do niz Zakon o investicijskim fondovima. Dakle svaki taj zakon na određen način posebno uređuje to područje bez obzira što imamo Zakon o trgovačkim društvima itd. Dakle, u tom smislu se uvijek postavlja pitanje, dakle potrebna je posebna zaštita posebno za ovo područje o kojem govorimo, a to je Zakon o financijskom osiguranju ili što u žargonu govorimo o financijskom kolateralu. Dakle, svi oni koji daju svoje zaloge, dakle kolaterale ili odnosno osiguravaju svoje dugove, mislimo na vjerovnike i oni koji to daju dakle da budu sigurni da se taj njihov zalog, dakle taj kolateral da će biti na ispravan način tretiran i da će naravno po isteku financijske obveze taj kolateral biti njima vraćen. Dakle, isto tako vezano za ostale međunarodne financijske institucije, ovdje se govori o tome dakle da se na njih primjenjuju odredbe ovog Zakona, isto tako dakle da će se te odredbe zakona primijeniti u trenutku ulaska Hrvatske u Europsku uniju i da se primjenjuje na domaće financijske institucije. Dakle, bez obzira što mi imamo niz banaka koje su u stranom vlasništvu, većinu dakle osim velike Hrvatske poštanske banke, ostalih prvih 5 banaka su u stranom vlasništvu, oni su domaće banke jer posluju u skladu sa domaćim zakonima, na njih se primjenjuju odluke Hrvatske narodne banke i u tom smislu se nikako ne može reći da oni su nekakve strane banke. Oni su domaće banke u stranom vlasništvu i kao takve imaju tu obvezu. Isto tako ne radi se samo ovdje o bankama. Radi se ovdje o društvima za osiguranje koja su kao što znamo uglavnom u domaćem vlasništvu, radi se o drugim financijskim institucijama, institucijskim fondovima, mirovinskim fondovima. Dakle, u tom smislu niz financijskih institucija koje najnormalnije posluju na domaćem tržištu. Stoga Vlada ostaje i dalje pri hitnom postupku, ostaje pri ovom Zakonu, misli da ovaj Zakon izuzetno dobro rješava to područje i u tom smislu predlažemo da se zakon u cijelosti podrži. Hvala Hvala. Zaključujem raspravu.